Zahvaljujem ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.Prelazimo na rad po listi prijavljenih za reč.Reč ima, narodni poslanik Samir Tandir.

poštovana Poverenice za rodnu ravnopravnost gospođo Janković, želim da se zahvalim što ste danas lično prisutni, to je dokaz poštovanja prema parlamentu, prema nama narodnim poslanicima i prema svim građankama i građanima, jer mi danas govorimo o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti to je jako važna institucija.Želim na početku govora da se osvrnem na samu proceduru, pošto smo čuli određene kritike, svako ima pravo da ne zna i mislim da je to dobro jer samo javnosti objasnili kako se i kandiduje sama funkcija funkcija koju ste vi obavljali u prethodnom mandatu i koju ćete, nadam se da ćete dobiti podršku iz diskusija, to čujemo, jer ste zaista dobro radili svoj posao i zaista nemam nikakvu sumnju niti dvojbu i da imate protiv kandidata da ste svojim dosadašnjim radom, radom u prethodnom mandatu zaslužili podršku. Znači, procedura je vrlo jasna. Svi oni koji je nisu ispoštovali, šta da se radi, šta je tu je. Za neki naredni konkurs mandat su mogli da nauče.Demokratija, demokratski procesi su nešto na čemu svakodnevno moramo da radimo. Mi smo jedna mlada demokratija i diskriminacija jeste, nažalost, što je prisutno u svakoj zajednici, u svakom društvu. Vidimo da zemlje koje za sebe tvrde da su

u 21. veku. Dokaz da mi zaista želimo da uspostavimo suštinsku demokratiju jeste zakonodavni okvir na osnovu kojih postoji institucija koju vi predstavljate. To je dokaz da želimo da Srbiju učinimo suštinski demokratskim društvom i zemljom.Ono što je ključni problem, kako ga ja vidim, jeste problem implementacije zakona. Mislim da je to na čemu vi i vaši saradnici, vaše institucije u narednom mandatu treba da obratite pažnju i da svi mi i parlament i Vlada i drugi činioci u društvu imaju dosta da

približili lokalnim zajednicama. Za mene kao za narodnog poslanika koji dolazi iz unutrašnjosti jako je važno da institucije, nezavisne institucije, vladine institucije, ministarstva, budu bliska i njihov rad bude transparentan i blizak čoveku koji živi u unutrašnjosti u ovom slučaju u Sandžačkim opštinama.Želim da istaknem zaista nemerljiv doprinos koji ste dali u saradnji sa manjinskim zajednicama. U ovom slučaju sa predstavnicima bošnjačkog naroda. Vaša poseta u Novom Pazaru jako je bila zapažena. Predavanje koje ste održali na Internacionalom univerzitetu se i dan danas prepričava i poslali ste jaku poruku bošnjačkoj zajednici, ali i predstavnicima svih drugih manjinskih zajednica. Podsetiću da prema zadnjem popisu jednu trećinu građanki i građana u Republici Srbiji čine predstavnici manjinskih zajednica.Ono što je dobro i što smo istakli i što sam istakao u svojim diskusijama kod izbora nove Vlade jeste što imamo veće učešće žena. Međutim, ono što sam i tada istakao jeste da trećina manjinskih zajednica nema predstavnika u ovoj Vladi i da je to nešto na čemu moramo raditi u budućnosti.Ono što takođe očekujem od vas i vaše institucije jeste da imamo određenu problematiku koja se tiče diskriminacije pri zapošljavanju predstavnika manjinskih zajednica u državnim ustanovama i njihovu zastupljenost u policiji, u tužilaštvu, u sudovima, u javnim preduzećima, kao što su „Telekom“, EPS i neki drugi.Onda očekujem zaista da u jednom konstruktivnom razgovoru nas poslanika, vaše institucije sa predstavnicima Vlade, da uputimo apel, preporuke, da razgovaramo, jer je cilj svih nas ovde, svih društvenih činilaca, jeste da sve građanke i građani u Srbiji, Srbiju dožive kao svoju domovinu. To je naša misija i na tome moramo permanentno raditi. U danu za glasanje poslanici Stranke pravde i pomirenja, akademik Muamer Zukorlić, glasaće za vaš izbor. Hvala vam. **Vladimir Orlić** Hvala vama.Reč ima Jasmina Karanac. Uvaženi predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici i narodne poslanice, poštovane gospođo Janković, parlament Srbije danas treći put bira Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Bez imalo skromnosti moram da istaknem da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti kao relativno institucija. Za deset godina postojanja pored toga što je postala vidljiva i prepoznatljiva napravila je velike i važne korake ka većoj toleranciji i ravnopravnosti i zaštiti svih naših građanki i građana od diskriminacije.Kao predsednica Odbora za ljudska i manjinska prava, ravnopravnost polova u prethodnom mandatu, imala sam priliku da kroz niz različitih aktivnosti sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i bivšom i nadam se budućom Poverenicom uverim u rad i i posvećenost i institucije i Brankice Janković, kao i svih njenih saradnika u unapređenju ravnopravnosti svih društvenih grupa, ali i svih građana i građanki Republike Srbije.U prethodnom periodu Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je kroz brojne različite aktivnosti radio na zaštiti od diskriminacije. Učestvovala sam na brojnim skupovima i pratila istraživanja o odnosu prema diskriminaciji koji iz godine u godinu sprovodi ovo nezavisno telo i činjenica je da diskriminacije ima, ali da se ona ipak smanjuje i ono što je mnogo važnije, bolje razume kao pojava koja je zakonom zabranjena.Bez obzira što je diskriminacija i dalje prisutna u našem društvu ti napori zavređuju pohvale. Mislim da je dosta toga urađeno na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, tu pre svega mislim na pristupačnost objekata i na tome treba raditi još intenzivnije i još više. I, ne mislim samo na fizičke barijere, već i na druge prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i očekujem i verujem da će Poverenik na tome raditi i u narednom periodu.Takođe, periodu.Takođe, Odbor je u saradnji sa Poverenicom organizovao sednice i javna slušanja posvećena položaju naših najstarijih građana povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starih, a na kojima se ukazivalo na važnost međugeneracijske solidarnosti i povezivanje mladih i starih. Moram ovom prilikom da istaknem da su ovo samo neke od vrednosti za koje se zalaže i na vrhu liste prioriteta Socijaldemokratske partije Srbije.I pored svih napora činjenica je moramo dalje raditi na unapređenju i položaju naših starih građana i građanki, jer značajan broj starijih osoba i dalje se susreće sa različitim problemima, kao što su problemi vezani za usluge u sopstvenom domu, dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga, nedostatak pomoći pri kretanju i pomoći u kući, a naročito na sve ovo moramo obratiti pažnju sada u uslovima pandemije korona postoje i problemi kojima kao društvo moramo stati na put, kao što su nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Problemi starijih osoba su specifični, veoma često proizilaze iz njihovog zdravstvenog stanja, ali i porodičnih odnosa i stoga zahtevaju poseban pristup i pažnju.Uverena sam da će skupštinski odbor na čijem čelu je moj kolega Muamer Bačevac i buduća Poverenica Brankica Janković značajnu pažnju posvetiti i ovim pitanjima i ne samo oni, jer pažnja, human odnos i razumevanje je ono što svi možemo i moramo pružiti našim starijima, roditeljima, prijateljima, komšijama. To je nešto što ne zahteva posebna finansijska sredstva i angažovanje institucija već zavisi i od nas samih i zahteva samo malo vremena i dobre volje.Osvrnula bih se i na još nekoliko konkretnih aktivnosti. Kao vredno naše pažnje mislim da treba izdvojiti poseban izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji nam je dostavljen pre nepunih godinu dana i u kome je predstavljena i dobra analiza, ali i pravci delovanja kako bi se poboljšalo stanje na tržištu rada i zapošljavanja. S tim u vezi, Poverenik je za poslodavce ponudio jedan dobar priručnik pod nazivom „Kodeks ravnopravnosti“ kako bi se uticalo na jednak tretman prilikom zapošljavanja. Sve ovo, naravno, sada u uslovima pandemije podložno je još većem senzibilitetu i pažnji i samim tim još većim obavezama buduće Poverenice.Kada je u pitanju položaj žena, pohvalila bi reagovanje Poverenice Brankice Janković svaki put kada su žene iz političkog i javnog života bile izložene uvredama i ponižavanjima, pa čak i govorom mržnje i ne samo žene, već i osude i pretnje predsednika Republike i njegovoj porodici, uvrede na nacionalnoj osnovi, vršnjačko nasilje itd.Moram da primetim da sam, zajedno sa svojim koleginicama narodnim poslanicama iz Ženske parlamentarne mreže, pažljivo pogledala analizu zastupljenosti žena na lokalu, o čijim se rezultatima i ovde u parlamentu govorilo. Od skoro 200 opština i gradova u Srbiji, pre samo tri do četiri godine samo 12 žena je bilo na njihovom čelu. Mislim da nam je svima, i kolegama i koleginicama, to bio motiv da se takva slika menja. Naš sadašnji parlament i aktuelni sastav Vlade, kao i zastupljenost žena u lokalnim samoupravama to i pokazuju.Iako je srpsko društvo danas spremnije da prihvati različitost, ipak treba još mnogo toga učiniti i pred nama su različiti i veliki izazovi koje kao društvo moramo da prevaziđemo.Poštovani narodni poslanici i poslanice, na kraju da zaključim, kontinuitet koji ćemo pokazati izborom Brankice Janković kao Poverenice na jasan način će pokazati koliko je ovom domu i nama kao poslanicima i poslanicama ravnopravnost značajna i ključna kao jedan od temelja svakog demokratskog društva i uslov ostvarivanja svih drugih ljudskih da će Poverenica održati obećanje dato ovde u Narodnoj skupštini pre godinu dana, kada se usvajao Izveštaj, da će Poverenik za zaštitu ravnopravnosti kao nezavisna nadležna državna institucija za zaštitu prava ravnopravnosti nastaviti svoj rad na zaštiti od diskriminacije svakog pojedinca i društvene grupe.Gospođo Janković, sagledavajući vaš rad i rad vašeg tima u proteklih pet godina, imajući poverenje da ćete i dalje profesionalno, posvećeno i savesno voditi ovu instituciju, Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića će podržati vaš izbor na mestu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice Karanac.Reč ima narodna poslanica dr Dragana Barišić.Izvolite. Zahvaljujem.Uvažena predsedavajuća, poštovana gospođo Janković, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kao žena, kao majka, kao članica parlamenta danas osećam potrebu da dam svoj doprinos u ovoj raspravi kada biramo Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Na početku ovog izlaganja, prosto, ne mogu a da ne reagujem na sve ono što se dešava ne samo danas, ne samo juče, nego svih prethodnih godina, gde je meta legitimno izabrani predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić.Zaista Vučić.Zaista ne mogu a da ne primetim sve to i ne mogu a da ne osudim na najoštriji način sve to, pogotovo izjave koje sam jutros pročitala u novinama, a to je gde se jasno crta meta ne samo predsedniku Republike, već i njegovoj porodici, svetinji, njegovoj deci, njegovim roditeljima.Dokle će više sve institucije nadležne da ćute na ovakve izjave propalih političara? Sa sigurnošću mogu da kažem propalih političara jer su im građani jasno rekli ne, da ih ne žele i jasno ih poslali na političko smetlište.Dokle će taj Nogo da priziva linč predsednika Republike? Taj gospodin se pokazao u prethodnom sazivu ovde. Napadao je sve nas, zavrtao ruke. Njegov tadašnji kolega Boško Obradović je napao našeg predsednika poslaničke grupe gospodina Martinovića. Dokle će nadležne institucije da zatvaraju oči na sve to i da ćute? Zaista to ne mogu da razumem.Sa ovog mesta kao žena, kao majka, kao narodna poslanica pozivam da već jednom reaguju i da takve stvari više niti čitamo, niti gledamo. Neka odgovaraju pred zakonom, kao što bi odgovarao svako drugi.Ono što drugo želim da naglasim jeste i to kao članica Ženske parlamentarne mreže, od onog momenta kada sam postala poslanica, tačnije od 2014. godine, zaista se ponosim svim onim rezultatima koje smo postigle koleginice i ja i sami da je Ženska parlamentarna mreža osnovana 2013. godine, na inicijativu tadašnjeg predsednika Skupštine gospodina Stefanovića i sve ono što smo radile i zalagale se u prethodnom periodu dalo je rezultate. Na čelu države sa premijerkom, sa predsednikom Republike, od koga smo imali izuzetnu podršku, usvojili smo i bitne zakone koji se tiču baš ravnopravnosti polova, zaštite žena i uopšte svih u u porodici od nasilja i uopšte doneli smo zakon koji se tiče i izbora narodnih poslanika gde su žene prisutnije i sada nas ima maltene preko 40%, kako u lokalnim parlamentima, tako i na republičkom nivou. Sve su to zasluge jednog čoveka, moramo se složiti, gospodina Aleksandra Vučića i zaista taj čovek ne zaslužuje da ga takvi propali političari, poput Noga i ostalih, prozivaju i svakodnevno stavljaju metu na čelo njemu i njegovoj deci.Ono što želim još da istaknem jeste to da sam zaista ponosna kada sam videla da ste ponovo kandidatkinja za mesto Poverenika za zaštitu rodne ravnopravnosti, jer se sećam i sednice kada smo usvajali vaš predlog pre pet godina, kada su upravo oni koji se i danas trude da opovrgnu i da umanje vašu ulogu u svemu onome što ste uradili u prethodnih pet godina, oni su i danas protiv vas, ti koji su i pre pet godina bili protiv toga da vi budete na tom mestu, ali ono što me raduje jeste to da smo tada napravili pravi korak, da smo vas podržali, da ste vi to poverenje opravdali time što ste zaista svoj posao radili odgovorno i savesno.Zaista mi je drago što ćemo, nadam se, i danas izglasati vaš izbor za mesto Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Još nešto bih želela da dodam. Kada je u pitanju ravnopravnost i zaštita od diskriminacije, to je jako osetljiva tema i ovom prilikom želela bih da sve naše građane i svu javnost podsetim još jednom da svi moramo jednako da se borimo i da ta tema treba da bude tema koja će nas sve ujediniti i spojiti, tema koja je svetinja, a nikako tema gde bi se politika vulgarizovala ili eventualno da bi se sticali neki sitni politički poeni, jer kada je u pitanju kako nasilje prema ženama, tako i diskriminacija, zaista moramo još jednom probuditi svest svih naših građana i građanki da ukoliko nasilje postoji, da se to mora prijaviti. Nikako ne smemo da budemo slepi, da zatvaramo oči pred tim problemom, jer to je nešto što mora da snosi svoje posledice. Svaki nasilnik mora da odgovara pred zakonom.Pošto smo sada u kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, ne smemo da dozvolimo da samo u ovih 16 dana govorimo o tom problemu. To mora da se pominje pominje non-stop. Jednostavno, nijedna žena, nijedno biće ne sme da bude žrtva bilo kog vida nasilja.Moram da dodam i to, pošto dolazim iz Kruševca, iz Rasinskog okruga, da mi zaista nemamo problem sa rodnom ravnopravnošću i sa bilo kakvim vidom diskriminacije po polu zato što od šest opština u Rasinskom okrugu, na pet mesta su žene, jake žene koje vode odgovorno i savesno te opštine, ali i poslaničkim klupama od petoro kandidata iz Rasinskog okruga, u ovom sazivu četiri su žene i jedan muškarac, a u prethodnim sazivima gotovo samo žene su bile prisutne, tako da, što se tiče nas, ja bih volela da i ostale opštine imaju takvu sliku i da imaju svoje predstavnike kako na lokalnom nivou, tako i na republičkom.Sa sigurnošću se nadam da ćete vi svoj posao raditi onako kako ste radili, ali kao što je i koleginica Božić naglasila, pozivam vas da i vi reagujete i da naš predsednik bude zaštićen, da njegova ljudska prava, pre svega, jer ja kao majka znam kako bih se osetila, verujem da i njegova majka kada pročita bilo kakav natpis te sadržine gde se njenom sinu stavlja meta na čelo, gde se njenim unučićima stavlja meto na čelo, nikako ne može da ostane ravnodušna.Pozivam sve koleginice i kolege da podrže vaš izbor. Živela Srbija i živeo naš predsednik Aleksandar Vučić! Hvala. Zahvaljujem, koleginice.Reč ima narodna poslanica Zagorka Aleksić.Izvolite. **Zagorka predsedavajuća, uvažene kolege, gospođo Janković, uvaženi građani, poslanička grupa JS glasaće za izbor predložene kandidatkinje, gospođe Janković, na mestu Poverenice za ravnopravnost.Smatramo da je ovaj nezavisni organ obavljao intenzivnu delatnost na polju ukazivanja o diskriminaciji, prepoznavanja i sprečavanja diskriminacije.Delokrug rada ovog organa nije bio vidljiv samo na polju zaštite građana od diskriminacije već i u brojnim aktivnostima koje se tiču prevencije diskriminacije. Naravno, ja se oslanjam na podatke koji su navedeni u poslednjem izveštaju koji ste vi kao Poverenica dostavili Narodnoj skupštini.Kada je u pitanju oblast diskriminacije, na prvom mestu je oblast rada i zapošljavanja sa trećinom od ukupnih pritužbi koje su Povereniku podneli građani.Kada je u pitanju osnov diskriminacije najviše pritužbi podneto je na osnovu invaliditeta.Osobe

da mi kao društvo moramo da jačamo stepen inkluzivnosti. Osobe sa invaliditetom moraju da imaju pristup svim površinama, objektima. Njima mora biti pristupačno ne samo tamo gde moraju, već gde i žele da idu.Mi

prioritete.Iskoristila bih priliku da kažem da na inicijativu JS sve javne institucije grada Jagodine imaju rampe za osobe sa invaliditetom. Skupština grada Jagodine takođe na inicijativu JS pomaže finansijski Udruženja osoba sa invaliditetom i uopšte brojni su primeri dobrih praksi u Srbiji na lokalnom nivou, raznih gradova i opština koje se veoma odgovorno odnose prema ovom problemu.Treba pomenuti i veoma pozitivnu akciju Gradskog stambenog preduzeća koje je u septembru pozvalo sve Beograđane čije su zgrade u njihovom sistemu da prijave svoje stambene jedinice i dobiju besplatnu rampu za osobe sa invaliditetom. Ne mogu a da ne pomenem i osobe sa totalnim ili delimičnim oštećenjem sluha, kao i slepe i slabovide. U izveštaju Poverenice Narodnoj skupštini za 2019. godinu navodi se, u vidu sugestije, da je TV program na javnim servisima prilagođen gluvima i nagluvima veoma limitiran, a da audio deskriptivnih sadržaja za slepe gotovo i nema.Ono što je primetno i pohvalno u vašem radu je održavanje obuka i radionica za pojedine državne službenike, raznih seminara i obuka za žene na srednjem i višem upravljačkom nivou, a koji su organizovani od strane vas.Izdvojila bih podatak koji nije ohrabrujući, koji se samo provukao u poslednjem izveštaju, a to je činjenica da se Poverenici za ravnopravnost u toku 2019. godine javilo više muškaraca nego žena. Šta nam ukazuje taj podatak? Da su muškarci i dalje smeliji, osvešćeniji kada su njihova prava u pitanju i da su češći korisnici socijalnih usluga. Muškarci ne ćute, a žene u velikom broju prikrivaju i opravdavaju nasilje.Kao posledica nasilja u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji samo 2020. godine stradala je 21 žena. Za nas je veoma važno da stalno ukazujemo na ovaj problem i da ohrabrimo žene da nasilje ne trpe i da ga prijave.Mi da ga prijave.Mi iz JS ćemo podržati izbor gospođe Janković za Poverenicu za ravnopravnost i želimo da ovaj organ deluje kao dobar primer.Građani, a posebno pripadnici osetljivih grupa treba da budu dodatno osnaženi kako bi mogli da ostvare svoja prava, a da sa druge strane sistem omogući njihovu vidljivost, odnosno da ih prepozna u procesima kreiranja i implementiranja javnih politika. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, uvažena gospođo Janković, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama je danas izbor kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Najpre želim da kažem da na jedan potpuno transparentan, u skladu sa zakonom i svim zakonskim procedurama, ovaj predlog danas je došao na javnu raspravu ovde u Narodnu skupštinu.Neznanje ne podrazumeva i mogućnost plasiranja lažnih informacija. Lažne informacije preko medija, a to su pre svega Đilasovi i Šolakovi mediji, na najgrublji mogući način žele da manipulišu javnošću. Zato imam potrebu da kažem da je ispoštovana u potpunosti zakonska procedura, kao što je i koleginica predsednica Odbora rekla, i da na jedan transparentan način predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti danas je na dnevnom redu.Najpre želim da kažem da je Srbija zemlja koja je opredeljena za izgradnju društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i zaštiti svakog njenog građanina od bilo kog vida diskriminacije.Ravnopravnost svakog građanina Republike Srbije za nas je temelj za napredak i razvoj naše zemlje, za dalje osnaživanje demokratskih kapaciteta, a na tom putu smo već duboko zakoračili, posebno zadnjih 10 godina.Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti svojim predanim i odgovornim radom učinila je dosta kako bi Srbija krupnim koracima krenula dalje u ovom pravcu.Ove godine, 27. maja 2020. godine, obeleženo je 10 godina postojanja vaše institucije, a pre toga 2009. godine donet je Zakon o zabrani diskriminacije koji u stvari jeste osnov za neka vaša postupanja. Ali, takođe moram da kažem da i Ustav Republike Srbije striktno zabranjuje svaki vid diskriminacije i upućuje na to da su svi građani Republike Srbije potpuno jednaki pred Ustavom i zakonom ove zemlje.Ono što želim da kažem, to je da ste u prethodnih pet godina, od 2015. godine, i te kako radili na jačanju vaše institucije kroz povećanu vidljivost, ali naravno i kroz saradnju sa institucijama. Ovde, pre svega, želim da istaknem sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. Radili ste i sarađivali sa nadležnim odborima Republike Srbije u čijoj nadležnosti je i tema ljudskih i manjinskih prava, a takođe učestvovali ste na mnogim javnim slušanjima koja su takođe organizovana u ovde u domu Narodne skupštine.Sa puno uvažavanja i poverenja odnosili ste se prema narodnim poslanicima, a ono što moram da istaknem je da su vaši izveštaji o radu na jedan temeljan, sveobuhvatan način prikazivali sve vaše aktivnosti, detaljno, do te mere da su čak prikazivani i pojedinačni primeri kojima su se građani obraćali vama tražeći zaštitu svog prava od diskriminacije.Nikada odgovor iz vaše kancelarije nije otišao S poštovanjem, nismo nadležni. Uvek ste u skladu, na kraju krajeva, i sa zakonom koji ste dužni da poštujete i u skladu sa zakonom dužni ste i da postupate, uvek je i otišao pravni savet i instrukcija onom građaninu koji smatra da je povređeno neko njegovo pravo kako treba dalje da postupa i kome treba da se obrati ukoliko vi niste u mogućnosti, odnosno ukoliko vi kao institucija niste nadležni.Takođe bih želela da pohvalim i vašu veliku saradnju sa Ženskom parlamentarnom mrežom, što su već moje koleginice iznele, a i želim da pohvalim i saradnju sa lokalnim samoupravama upravo na jačanju kapaciteta onih najranjivijih i najosetljivijih kojima su pomoć i podrška najčešće potrebni i koji se, u stvari, najčešće vama obraćaju za pomoć.Takođe pomoć.Takođe želim da istaknem da ste u cilju podsticaja i podrške lokalnih samouprava za razvoj usluga socijalne zaštite u zajednici 16. novembra, povodom obeležavanja Međunarodnog dana tolerancije, opštinama koje su stvorile jednake uslove za sve dodelili priznanja. Među tim opštinama nalazi se i opština Priboj iz koje ja dolazim, jer su u ovoj opštini razvijene usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou i to devet, za najosetljivije i najugroženije, za stare, za osobe sa invaliditetom, za žrtve porodičnog nasilja, za lične pratioce, deci sa invaliditetom, za personalne asistente, za mlade

posebno u zadnjem izbornom ciklusu, zahvaljujući naporima, pre svega, našeg predsednika Aleksandra Vučića. U velikom broju lokalnih samouprava na čelu opština predsednice su žene. Koleginica Barišić navela je da u Rasinskom okrugu da od šest opština u pet opština predsednice su žene koje su vredne, marljive i svojim odgovornim radom sigurno će

koja je rekla - kada nešto hoćeš da znaš pitaj muškarca, kada nešto hoćeš da uradiš pitaj ženu. U tom smislu naglasila bih da prvi put u istoriji dve gradonačelnice su žene i to gradonačelnica u Nišu i gradonačelnica u Užicu. To se do sada nije dešavalo.Želim

osobama sa invaliditetom. U tom smislu RIK postupila je po vašem predlogu, donela je odluku o proceni pristupačnosti, ali i ne samo to, sačinili su Protokol o saradnji sa organizacijama organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom.Za ovo vreme, za ovih pet godina, pokazali ste profesionalnost, marljivost, predanost i rad apsolutno u skladu sa zakonima. Očekujemo da ćete i u narednom periodu profesionalno i odgovorno obavljati svoj posao i reagovati na svako vređanje, na svaku pretnju, deteta, bilo da su to deca običnog građanina, bilo da su to deca predsednika Republike Srbije, jer za svakog roditelja, pa i za predsednika Republike Srbije deca su najveće blago. Zahvaljujem. **Marija Jevđić** Zahvaljujem koleginice.Prema prijavama za reč sledeći govornik je narodna poslanica Samira Ćosović.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, uvažena gospođo Janković, pred nama je izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Želim na početku da kažem da je ravnopravnost kao pojam kao pojam da svako bez obzira na godine, pol, rod, veru, etničku pripadnost ili neko drugo obeležje ima jednaka prava.U predgovoru Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima stoje reči – priznavanje urođenog dostojanstva, ravnopravnosti i neotuđivih prava svih članova ljudske zajednice temelje slobode, pravednosti i mira u svetu.Jedan svetu.Jedan od prioriteta Republike Srbije odnosi se upravo na poštovanje, zaštitu i unapređivanje ljudskih prava, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu u skladu sa Poveljom UN, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim relevantnim međunarodnim instrumentima u ovoj oblasti.U skladu sa tim i na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije 2009. godine formiran je i nezavisni samostalni i specijalni državni organ – Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Zadaci ovog organa su sprečavanje svih vidova, oblika i slučajeva diskriminacije, zaštita ravnopravnosti fizičkih i pravnih lica u svim oblastima društvenih odnosa.Smatram ste ste vi, gospođo Janković, u prethodnom periodu izuzetno dobro obavljali svoj posao i da ste sa razlogom predloženi za novi mandat. Kao neko ko se bavio pitanjima rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici iz koje dolazim, znam da je dosta učinjeno u cilju podizanja svesti o pravu žena na političku participaciju i značaju njihovog većeg učešća na mestima odlučivanja, na podsticanju rada lokalnih mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti da aktivno rade na rodnim pitanjima, na uspostavljanju saradnje nacionalnih i lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u bavljenju pitanjima koja su od interesa za žene.Nadam se da ćete vi i u narednom mandatu biti tako uspešni. Prvenstveno, želim vam što manje pritužbi, što manje posla. manje posla. Nama iz SDPS borba za poštovanje i unapređenje ljudskih prava je od ključnog značaja i od ključne vrednosti u političkom delovanju i mi ćemo podržati vašu kandidaturu. Zahvaljujem.Narodni poslanik Vuk Mirčetić je sledeći govornik. Uvažena predsedavajuća, poštovana gospođo Janković, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, javio sam se danas po tački dnevnog reda koja se odnosi na izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Sama institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je jako važna za sve građane Republike Srbije, prvenstveno zbog toga što se ona odnosi na zaštitu svih građana Republike Srbije. Posebno se odnosi na ranjive i marginalizovane grupe. Ova institucija sama po sebi ima za cilj unapređenje ravnopravnosti i smanjenje diskriminacije.Briga o najranjivijim i marginalizovanim kategorijama u Republici Srbiji je upravo ovo za šta se zalaže i poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu. Kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je Brankica Janković koja je danas tu sa nama. Iz njene biografije može da se vidi da je reč o jednom vrsnom profesionalcu, o ekspertu kada je u pitanju zaštita ne samo ne samo rodne ravnopravnosti, kako su prethodne kolege govorile, već ravnopravnosti uopšte jer postoji i diskriminacija ne samo na osnovu pola, već i na osnovu starosne grupacije, na osnovu obrazovanja itd.Ono što je jako bitno i valja naglasiti jeste da smo mi na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo pričali sa kandidatom i ustanovili smo da ispunjava apsolutno sve kriterijume, a s obzirom na to da je kandidat i u prethodnom periodu obavljao istu poziciju iz izveštaja o radu, koji smo takođe pročitali, mogli smo da vidimo da su postignuti oni uspesi, oni ciljevi koji su zacrtani, ali to nije ono što je najvažnije ovde, jer je za građane Republike Srbije izuzetno važno pomenuti da je predlog da Brankica Janković bude izabrana za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti stigao i iz nevladinog sektora, organizacija civilnog društva, pre svega bih pomenuo Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom Srbije koja je uputila jedan dopis Narodnoj skupštini gde je podržala ovaj predlog.Za građane Republike Srbije i sve one koji to ne znaju, ova organizacija nije sama po sebi organizacija tek tako, već okuplja interese, tačnije zastupa interese oko 700 građana Republike Srbije. To su osobe sa invaliditetom, to su njihovi zastupnici, zakonski zastupnici i njihove porodice. Ova mreža, ovu veliku mrežu čini 15 saveza i negde oko 450, ako ne i više, lokalnih organizacija. To je jako bitno.Na adresu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo je stiglo i pismo podrške od još 40 nevladinih organizacija, dakle, organizacija civilnog sektora, koje su u prethodnom periodu imale priliku i da sarađuju sa gospođom Janković, ali i, s druge strane, da prate njen rad. Ono što su one istakle, ja ću to citirati – da je Brankica Janković dala doprinos pozitivnim promenama u Srbiji, ravnopravnosti i smanjenju diskriminacije. Ovih 40 organizacija nisu samo organizacije iz Beograda, to su organizacije iz skoro 20 gradova iz cele Republike Srbije.S obzirom na na važnost ovog dopisa, ja ću, a nadam se da ćete mi, predsedavajući, dozvoliti, pročitati spisak svih nevladinih organizacija koje su podržale, zbog toga što smatram da je ovo izuzetno bitno: Udruženje građana „Snaga prijateljstva Amiti“, Forum za etničke odnose, Ženska inicijativa iz Trstenika, Srpsko udruženje za alchajmerovu bolest, Centar za samostalan život osoba sa invaliditetom iz Trstenika, Savez udruženja Roma zapadne Srbije i Šapca, Hendi-centar „Koloseum“, Udruženje „Evgenija“ iz Ježevice kod Čačka, Centar za razvoj inkluzivnog društva, Udruženje građana „Kokoro“ iz Bora, Crveni krst Svilajnac, Udruženje „Laris“ iz Čačka, Udruženje žena „Sačuvajmo selo“ iz Priboja, Resursni centar za specijalnu edukaciju iz Beograda, Udruženje „Miona“ iz Aleksandrovca, Udruženje penzionera iz Hrvatske, Beograd, Udruženje žena „Sremica“ iz Pećinaca, Udruženje „Ružica“ iz Arilja, Udruženja „Moravska rozetla“ iz Trstenika, Udruženje „Entuzijasti Kučeva“ iz Kučeva, Udruženje ženskog preduzetništva „Nadežda Petrović“ iz Čačka, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja iz Beograda, Gerontološko društvo Srbije, Centar za istraživanje i razvoj društva „Ideas“, Centar za reintegraciju i aktivizam, Udruženje „Putokaz“ iz Kragujevca, Ekološko društvo „Dragačevo“ iz Guče, Kulturno-prosvetna zajednica „Dragačevo“ iz Guče, Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“, Građanska organizacija penzionera Beograda, Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Beograd, Udruženje „Help net“, Udruženje istraživača socijalnih prilika, Mreža ISP, Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, Udruženje poslovnih žena Srbije, Udruženje „Žena na selu Ariljke“ iz Arilja, Lužničke rukotvorine Ž.E.C, selo Gorčinci na jugu Srbije iz Babušnice, Karitas „Sveta Anastazija“ iz Sremske Mitrovice, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Kolo srpskih sestara iz da, nadam se da mi nećete zameriti što sam vam oduzeo vreme i pročitao celokupan spisak organizacija koje su podržale, jer, opet, smatram da građani Srbije moraju da znaju, ne samo mi kao narodni poslanici podržati u danu za glasanje izbor Brankice Janković za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, već to čini i nevladin sektor.Zbog svega navedenog, ja ću glasati za ovaj predlog, podržaću ga, a ujedno pozivam sve koleginice i kolege narodne poslanike da svojim glasom podrže predlog da Brankica Janković bude izabrana za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Hvala i živela Srbija.

Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Gospođo Janković, poštovane kolege narodni poslanici, građanke i građani Srbije, važna tema izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Beskrajno mi je žao što Poslovnik o radu ne ostavlja mogućnost da nešto kažete, jer biste imali šta da kažete. Ja ću probati da kažem ono što bi, pretpostavljam, svakako od vas čuli.Imali ste težak zadatak u proteklih pet godina. Odgovorili ste istom i ja vam na tome čestitam. To je najpre moj lični stav, jer smo sarađivale na raznim temama i to je osnov zbog kog ću, ne samo ja, nego kao što je rekao predsednik Poslaničke grupe Đorđe Milićević,

da sprečite sve vidove i oblike svih slučajeva diskriminacije. Najčešće mi čujemo tu diskriminaciju na osnovu pola, diskriminaciju žena u odnosu na muškarce i, praksa je pokazala neke ružne primere. Ja imam sreće da među poslanicima imam mlade kolege poput Dubravke Kralj koja me je edukovala i pomogla, 2006. godine smo imali tužbu sudu u Užicu po osnovu diskriminacije, i to na način što je tuženi, prema tvrdnji tužilja, odredio manje naknade po godini radnog staža za žene u odnosu na muškarce zaposlene u istom preduzeću i na istim mestima. Sva je sreća, koliko sam shvatila, takvih slučajeva nije bilo, tužilje su dobile presudu i to je nešto što smo u Srbiji imali 2006. godine. Bogu hvala, to nemamo 2020. se govorilo o broju žena zastupljenih u političkom životu Srbije i mi imamo sreću da baštinimo odluku o tome da u parlamentu bude 40% žena, ne samo u parlamentu Republike Srbije nego u svim parlamentima i lokalnih samouprava i pokrajine, međutim, to jeste veliki zadatak, pomogli ste da se realizuje i hvala na tome, ali pred nama je čini mi se još veći zadatak, pre svega pred vama. To što smo obezbedili kvote jeste uspeh, ali mi moramo da obezbedimo i to da se podigne svest o tome da ne biramo ženu samo zato što je žena, nego da je biramo zato što ima jednak ili veći kvalitet od muškarca predloženog za ista mesta.Tu svest još uvek nismo razvili kao društvo, pojedinačno da. Nije jedino gde žene doživljavaju diskriminaciju politički život, ni u Srbiji, ni u svetu. Postoji porodično nasilje i mi smo u nedelji aktivizma, o tome sam govorila i juče kao jedna od članica Ženske parlamentarne mreže parlamenta Republike Srbije. Postoji mobing, postoje ucene, postoji omalovažavanje, postoji sprečavanje za napredovanje i niz nekih drugih problema, ali da ne bih zvučala onako kako bi mogli da me optuže na neki ultra feminizam, to nije uvek odnos samo muškaraca prema ženama, ima toga u oba smera. Istina, manje vidljivo, zato što je manje žena koje imaju šansu da na taj način pokažu taj deo svoje ličnosti.Srbija kao društvo ima problem i sledeće prirode, a to je da diskriminacijom zovemo sve ono što nam se ne dopadne, a posledica je naše projekcije, jer smo sebe, kako bih vam rekla, doživeli pogledom u ogledalo na ovaj ili onaj način, pa smo se precenili ili smo se potcenili, pa kao posledica jedne ili druge verzije onda vičemo da smo ugroženi u odnosu na nekog drugog.I sa tim treba izaći na kraj i to je ono što vas čeka u mandatu koji je pred vama. Verujem da ćete imati pritužbi, nadam se da ih biti neće, ali nažalost sigurna sam da naše društvo nije sazrelo do nivoa da vi ostane bez posla, bez obzira što bih jako volela, to bi značilo da smo baš ozbiljno iskoračili.Ono što ću takođe reći, jeste da Srbija niti je najgora na ovoj lestvici, niti je blizu najgorih. Šta više, atipično potpuno za Srbiju, za zapadni Balkan generalno, pod okolnostima načina na koji se funkcioniše, jeste sve što smo do ovde uradili u odnosu na mnoge evropske zemlje, mi se danas možemo pohvaliti procentom zastupljenosti žena u političkom životu. U odnosu na mnoge evropske zemlje, mi se danas možemo pohvaliti i brigom o svim ženama koje su pretrpele nasilje.Sigurna sam da ćemo vrlo brzo početi da govorimo i o onom drugom smeru o kome pričam, a to je nasilje nad muškarcima. Bezbroj puta sam u nekoj komunikaciji sa svojim kolegama doživela rečenicu – a šta sa muškarcima koji trpe nasilje, o tome ćute?Tačno je, nekako je u muškoj prirodi da o tome ćute. I žene ćute i teško se odlučuju da se požale na bilo koji vid nasilja, svejedno je u koju od ovih kategorija spada, ali je muškarcima to uvek još i teže.Tako teže.Tako da, moramo najpre probuditi svest kod ljudi da prepoznamo šta sve tačno znači nasilje, šta sve tačno znači mobing, šta sve tačno znači ucena, šta sve tačno znači zloupotreba moći u odnosu na onoga ko vam je preko puta, bez razlike kom polu pripada.Čini mi se da je to primarni zadatak koji je pred svima nama u sledećem periodu. Zakon o rodnoj ravnopravnosti ćemo takođe imati, ako sam dobro razumela ministarku za društveni dijalog, gospođu Čomić, vrlo brzo kao predmet razmatranja ovog parlamenta i tu ćemo imati šta da kažemo. Verujem i sigurna sam da ćete svoje učešće uzeti.Sve grupe koje su ugrožene, da se izmestimo iz ove polne diskriminacije, su ugrožene na svoj način i o svima njima treba voditi računa. Kolege su govorile, ja se ne bih ponavljala, na temu ostalih grupacija, ali je jako važno reći da je Srbija napravila ozbiljan iskorak i kada je u pitanju LGBT populacija, što takođe nije bilo ni lako ni opšte prihvatljivo. Razvili smo svest i o tome koji su to problemi koji muče našu decu, retke bolesti, bolesti koje ne prepoznajemo, ne znamo da postoje, imamo sreće da ne poznajemo nikog ko je izložen maltretiranju kao roditelj ili kao dete, kao i vršnjačkog nasilja koje takođe dobija neke cifre koje su zastrašujuće.Sve zajedno kada saberemo i upakujemo u ovo vreme u 2020. godinu, godinu obeleženu, nažalost, korona virusom, to sama juče rekla, čak i struka tvrdi da ova psihička presija kojoj smo izloženi na dnevnom nivou kao posledica straha dovodi i do pojačane depresije i do pojačane anksioznosti, pa samim tim možda i do povećanja agresije u odnosu na svoje okruženje svakoga od nas pojedinačno.Uvažena gospođo Janković, mogli bismo mi o ovome dugo da govorimo i imali bi šta, ali je važnije od toga raditi. Vi ste danas neko ko o tome ne može da govori, ali ja znam da ste neko ko će vrlo raditi, jer vas pratim sve vreme ovog zasedanja, svaku ste ideju i svaku sugestiju uredno zapisali i hvala vam na tome. Hvala vam što čujete narodne poslanike koji su predstavnici naroda i hvala vam što imate svest da ono što mi pričamo i navodimo kao probleme jesu problemi koje donosimo iz svojih sredina, a svaka je sredina specifikum sama za sebe. Verujem da ćete, u skladu sa svim što ste čuli, napraviti svoj plan rada, na koji apsolutno nećemo imati primedbe, a još manje ćemo primedbi imati na vaš izveštaj koji ćemo takođe ovde razmatrati.Ja vam želim sreću u daljem radu i zaista želim da poručim da možete računati na podršku kada je u pitanju ne samo Socijalistička partija Srbije, već kompletan parlament Srbije. To gotovo zasigurno mogu u ovom trenutku da tvrdim. Hvala najlepše. Hvala, koleginice Paunović.Narodni poslanik Miodrag Linta ima reč. Izvolite. Poštovana gospođo Janković, poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, dobro je poznato da je Srbija posvećena izgradnji društva čiji čiji je cilj da se poštuju prava svih građana, bez obzira na nacionalnu, versku i svaku drugu pripadnost.Naš Ustav strogo zabranjuje svaki vid diskriminacije i svi građani su apsolutno jednaki pred zakonom. Međutim, u praksi, kao i u svim društvima, pa i onim najrazvijenijim, imamo primere diskriminacije građana. Mislim da vi svojim ozbiljnim i odgovornim pristupom i radom aktivno radite na unapređenju ravnopravnosti u Srbiji. Sa pažnjom sam pročitao vaš Izveštaj za 2019. godinu. Video sam tamo da ste na jedan veoma temeljan način pokazali kako se borite

sam da je bilo negde blizu 600 pritužbi građana. Od toga preko 80% prema organima javne vlasti. Tu postoji niz oblasti, vrste diskriminacije na osnovu invaliditeta, pola, zdravstvenog stanja, starosti, članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, bračni i porodični status, nacionalna pripadnost, seksualne orijentacije i drugi oblici.Međutim, u vašem izveštaju

današnje Hrvatske i Federacije BiH. Iz Hrvatske je proterano preko 500.000 Srba, a iz Federacije BiH je proterano takođe preko 500.000 Srba i preko 200.000 Srba je proterano sa područja Kosova i Metohije. Dakle, sa područja bivše Jugoslavije devedesetih godina je proterano preko milion Srba.

preko 400.000 proteranih Srba iz Hrvatske i Federacije BiH živi u Srbiji i, naravno, preko 200.000 internoraseljenih lica.U prethodne dve godine meni kao narodnom poslaniku obratilo se preko 1000 proteranih Srba sa nizom problema. Tačnije 1058. Ja sam nastojao sa mojim saradnicima da im pomognem u rešavanju tih problema. Jedno od glavnih problema proteranih Srba jeste rešavanje ključnog pitanja integracije, a to je pitanje stanovanja. U Srbiji je 2012. godine započeo sa realizacijom tzv. Regionalni stambeni program, čiji cilj je bio da se narednih pet godina konačno reši stambeno pitanje svih proteranih Srba, uzimajući u obzir da ti ljudi žive kao podstanari ili u neljudskim uslovima, sada već 20, 27, 29 godina. Nosilac te aktivnosti je Komesarijat za izbeglice i migracije.Nažalost, taj program se sprovodi nedopustivo sporo, aljkavo, sa nizom grešaka. Komesarijat za izbeglice je 2009. godine uradio jednu anketu, identifikovao je 17.000 prognanih porodica koji su se prijavili da nemaju rešeno stambeno pitanje. Ti ljudi su očekivali da će do 2017. godine njihova stambeno pitanje biti rešeno. Avgusta ove godine je Komesarijat za izbeglice i migracije izašao sa jednim saopštenjem koje stoji na njihovom sajtu, da će do 2021. godine rešiti svega nešto više od 7000 prognanih prognanih porodica.Dakle, umesto da bude rešeno svih 17000 izbegličkih porodica do 2017. godine, sada Komesarijat za izbeglice i migracije kaže da će biti rešeno svega 7000 do 2021. godine. Po tom saopštenju Komesarijata za izbeglice i migracije 10.000 izbegličkih porodica neće biti stambeno rešeno. Mi imamo još barem 2000, prema našim podacima, barem 2000 izbegličkih porodica koje se nisu prijavile na tu evidenciju, na tu anketu Komesarijata 2009. godine, tako da je procena da je najmanje 12000 izbegličkih porodica u statusu podstanara ili žive u neljudskim uslovima.Uputio

10, 12 dana, gde sam apelovao na nju i na Vladu da ni u kom slučaju se ne završi realizacija Regionalnog stambenog programa dok sve izbegličke porodice ne budu stambeno rešene, odnosno da država ispuni svoje obećanje da će biti rešeno ključno pitanje njihove integracije.Daću vam jedan primer Beograda. U Beogradu je u prethodnom periodu izgrađeno 505 stanova za izbegla lica u Ovči i Kamendinu u opštini Zemun. Sada imamo dva nova konkursa za 133 stana na Novom Beogradu i 250 stanova za izgradnju zgrade u Ovči, to je, dakle, ukupno 388 stanova, a prijavljeno je u nadležnoj instituciji grada Beograda preko 1.800 izbegličkih porodica koje imaju pravo na stan. Dakle, nakon objave liste, 1.500 izbegličkih porodica će ostati ispod crte.Mene svakodnevno zove veliki broj proteranih Srba,

koje nisu rešile stambeno pitanje. Dakle, Beogradu treba da se sagradi barem još 2.500 stanova za izbegličke porodice, da bi država u Beogradu ispoštovala svoje obećanje.Slična situacija je u Novom Sadu i nizu drugih lokalnih samouprava. Pored tog ključnog pitanja da država ispuni svoje obećanje, ponavljam, da reši stambeno pitanje svih proteranih Srba i da se Regionalni stambeni program ne završi do ostvarenja toga cilja, mi imamo niz drugih problema sa kojima se suočava ta populacija. Mi, recimo, imamo preko 1.000 proteranih Srba kojima Komesarijat za izbeglice i migracije ne dozvoljava da se prijave na konkurs za rešavanje stambenog pitanja.Zašto im ne dozvoljava? Zato što ti ljudi se nisu prijavili i popisali se i nisu dobili izbeglički status, odnosno izbegličku kartu kad je bio popis izbeglih lica 1996. godine. Šta su razlozi? Jedan deo ljudi je došao 1991, 1992. godine, dobio je ličnu kartu Srbije, je bio u strahu da se prijavi, treći deo je imao porodične tragedije, nije razmišljao o prijavi za status izbeglice i sada tih najmanje 1.000 izbegličkih porodica nema pravo da se prijavi. mene jedna diskriminacija i neprihvatljivo je da se sada gleda formalnopravno stanje, umesto da se kaže – ako je taj čovek proteran iz Zagreba, ako je proteran iz Splita, sa područja Krajine, sa područja zapadnokrajiških opština, zapadne Hercegovine, Sarajeva, ima pravo da konkuriše i da mu država pomogne u rešavanju stambenog pitanja.Sledeća stvar. Mi imamo 530 izbegličkih i drugih porodica čiji su stanovi sagrađeni donacijom italijanske vlade, to je tzv. SIRP program, ti su stanovi izgrađeni 2008. godine.

Niš, Čačak, Valjevo, Kragujevac, Stara Pazova, Pančevo, u kojima su sagrađeni ti stanovi, ukinuta je opcija otkupa, evo, 12 punih godina, od 2008. godine do danas, sam se borim i ti se ljudi bore da se ispravi prema njima nepravda, da se otkloni diskriminacija i da oni dobiju pravo otkupa svojih stambenih jedinica.Ja se nadam da ćemo uskoro, bili su razgovori u kabinetu predsednika Republike, da ćemo uskoro imati mogućnost da u Skupštinu dođe Zakon o izbeglicama i da donesemo nekoliko amandmana, odnosno da se izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama ispravi nekoliko velikih nepravde. Jedna od tih je ova o kojoj sam govorio.Imamo zatim jednu drugu grupu, izbegličkih porodica u gradu Beogradu koje koriste stanove „Diposa“. Tu žive od početka 90-ih godina, plaćaju visoke kirije, radi se o trošnim stanovima. Ti ljudi takođe dugi niz godina apeluju na državu da im omogući da otkupe te svoje stanove. I tu se nadamo i tu sam molio i premijerku Brnabić da pomogne da tih 80 izbegličkih porodica u Beogradu dobije pravo otkupa i da im se u otkupnu cenu uračuna ta kirija koju su plaćali 25, 30 godina.U Srbiji je u prethodnom periodu izgrađeno nekoliko hiljada stambenih jedinica za proterane Srbije, međutim, moram da kažem da je odredbama Zakona o izbeglicama određena visoka cena. Nažalost, išao sam po terenu, obilazio sam te zgrade, a i moji saradnici, dosta tih zgrada i stanova je urađeno jako loše, nekvalitetno. Primer, zgrada u Beogradu, Zrenjaninu, Ubu, Topoli, Rači i nizu drugih mesta, krovovi prokišnjavaju, prilazi zgradama ostali neuređeni, loše elektroinstalacije, stolarija najnižeg kvaliteta.Apelovao sam na lokalne samouprave da se tim ljudima omogući tzv. dvostruki popust. Znači, jedan popust preko Zakona o izbeglicama, a drugi popust od strane lokalnih samouprava u visini 50%. Moram da dam dva pozitivna primera opštine Požega i opštine Odžaci, jer su čelni ljudi te dve lokalne samouprave omogućili popust od 50%, dodatni popust od strane Komesarijata za izbeglice, po Zakonu o izbeglicama, i ti ljudi su zadovoljni što su mogli po pristojnim cenama da postanu vlasnici tih stanova. Mislim da bi trebalo razmišljati sistemski, da se svim ostalim proteranim Srbima omogući, kao najvećim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije, da otkupe te svoje stanove po povoljnim uslovima.U Srbiji je realizovan jedan projekat – socijalno osiguranje za ratne vojne invalide i porodice palih boraca od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i japanske organizacije JEN. U 11 opština je sagrađeno ukupno 318 stanova, tu se računa i šest opština gde su sagrađeni stanovi kroz tzv. Nacionalni investicioni plan. Dakle, imamo 17 lokalnih samouprava u kojima je izgrađeno 318 stanova za ratne vojne invalide i porodice palih boraca. Te porodice već više od 20 godina očekuju da postanu vlasnici svojih stanova. Međutim, šta je problem? Problem je što Uredba o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca to onemogućava. Ovde smo takođe apelovali, apelujemo na vas i na premijerku Brnabić, da se izmeni i dopuni Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca i da tih 318 porodica dobije pravo otkupa tih stanova.Takođe, mislim da je važno pomoći jednom delu proteranih Srba koji su dobili stanove, radi se o 12 lokalnih samouprava, koji ne mogu dobiti svoje stanove jer nisu rešena imovinskopravna pitanja. To su zgrade koje su sagrađene u Beogradu, Požarevcu, Despotovcu, Leskovcu, Zemunu, Inđiji, Staroj Pazovi, Kragujevcu, Rači, Rekovcu, Majdanpeku i Negotinu. Dakle, ljudi ne mogu da postanu vlasnici stanova jer nisu rešena imovinskopravna pitanja, pokušavaju već 10, 15, 20 godina da reše ta pitanja i da konačno budu svoji na svome.Imamo jedan deo proteranih Srba koji su dobili stanove kroz tzv. projekat „Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“. Te porodice nemaju pravo otkupa stanova. Te porodice apeluju, mole da im se omogući da takođe otkupe te stanove.Naši ljudi dok god nisu vlasnici stanova smatraju da su i dalje u podstanarskom statusu. Mislim da trebalo izaći u susret tim porodicama, a to su stanovi koji su izrađeni u Žabarima 12 stanova, Malo Crniće šest, Šabac 36, Loznica 30, Niš 16, Sombor devet, Temerin 20, Topola osam, itd.Mislim da bi bilo važno, i to je jedan vid diskriminacije, da se maksimalno ubrza realizacija legalno stambenog programa, odnosno jedan njen segment da se ubrza objava lista, dakle, kad se završi konkurs čeka se godinu, dve dana da se objave liste koje su porodice dobile stanove, a posebni problem jeste kad se objave te liste da gradnja zgrada traje tri, četiri, pet i više godina. Mi imamo slučaj Šapca, gde recimo, gradnja jedne zgrade od 25 stanova traje pet godina. Pa, zamislite sada građane koji čekaju, na listi su da moraju čekati pet godina da bi se uselili u svoj stan. Imamo slične primere i u drugim lokalnim samoupravama.Takođe,

veoma visoke takse prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora. Velika većina tih ljudi jedva sastavlja kraj sa krajem, bori se za svakodnevni život i mislim da bi trebalo razmisliti o tome da se svim građanima, ne samo proteranim Srbima, izađe u susret ako zaista se utvrdi činjenica da imaju minimalne ili nikakve prihode, a moraju plaćati visoke takse sklapanja kupoprodajnih ugovora.Želeo bih reći jedan problem, to isto za vas posebno, obratilo mi se više od desetak građana koji su na osnovu odluke Komisije za stambena pitanja grada Beograda, novembra prošle godine dobili stanove na konkursu za rešavanje stambenih potreba kupovinom i davanjem stanova u zakup na lokaciji Kamendin 2 u Zemun Polju, u pitanju su 52 porodice. Nažalost još uvek te porodice nisu mogle da se usele u svoje stanove, prošlo je punih godinu dana. U međuvremenu kada su te porodice obilazile te stanove, zgrada je sagrađena, dakle, u Kamendinu 2, zatekli su prizore oštećenja novoizgrađenih objekata i zaraslog okoliša. Mnogi stanovi su provaljeni iz zgrade se iznose sanitarni kuhinjski elementi, bojleri, sudopere, vc šolje, baterije, elektor-instalacije su oštećene. oštećene. Dakle, trebalo bi da vidimo da se što pre saniraju ta oštećenja u tim novoizgrađenim zgradama i da ove 52 porodice se konačno usele u te stanove koje su dobili novembra prošle godine.Želim još reći nekoliko problema mimo ovih stambenih o kojima sam pričao. Mi imamo, recimo jedan problem, proteranih Srba vezano za dobijanje državljanstva. Naime, država je rekla ko god ima izbeglički status plaćaće malu taksu u visini od 1.000 dinara za prijem u srpsko državljanstvo. proteranih Srba koji nisu imali status izbeglice ili njihova deca koja nemaju izbeglički status i oni sad moraju da plaćaju taksu za prijem u srpsko državljanstvo u visini od 19.000 dinara. Ponavljam radi se u velikom većini slučajeva o porodicama koje teško žive, nalaze se u teškoj ekonomskoj situaciji i trebalo bi omogućiti, ne samo njima, da ta taksa bude i za njih 1.000 dinara, a ne 19.000 dinara kao što sad moraju plaćati.Poseban problem, i za mene posebna vrsta diskriminacije, tiče se onih proteranih Srba protiv kojih pravosuđa u Sarajevu i Zagrebu vode sudske postupke. Sada kada ta lica, imamo ih desetak slučajeva, podnose zahtev za prijem u srpsko državljanstvo Uprava za upravne poslove MUP-a Srbije im odgovori da ne mogu biti primljeni u srpsko državljanstvo iz bezbednosnih razloga. razloga. Uprava za upravne poslove uzima kao osnov činjenicu da etnički motivisana pravosuđa u Zagrebu i Sarajevu pokreću istrage i podižu optužnice protiv proteranih Srba.Mislim da je to apsolutna diskriminacija da tim ljudima treba omogućiti da budu budu primljeni u srpsko državljanstvo, a onda su u sudskom postupku, kao i za sve druge građane, će se videti da li je to lice učinilo neko krivično delo ili nije. Dakle, ne ljude uslovljavati i odbijati im prijem u srpsko državljanstvo. Ljudi su ogorčeni, ljudi su su se časno borili u Vojsci Republike Srpske, u Vojsci Republike Srpske Krajine i Vojsci Jugoslavije i sada im naša uprava odbija prijem u srpsko državljanstvo zbog krivičnog postupka koje su podnela, ponavljam, etnički motivisana pravosuđa u Zagrebu i Sarajevu.Mislim da je važno da se Komesarijat za izbeglice i migracije poveća sredstva za ekonomsko osnaživanje proteranih Srba, da pomogne tim ljudima pored ove stambene integracije, da im pomogne u pokretanju van svoga posla ili da ih osnaži u poslovnom segmentu i da im pomogne da taj posao kojim se bave da prošire svoje aktivnosti i da žive od svog rada i da zaposle i ostale građane.Mislim, građane.Mislim, takođe jedna vrsta diskriminacije od strane Komesarijata za izbeglice i migracije, a tiče se dodele jednokratne novčane pomoći humanitarnih paketa pomoći u lekovima itd. Naime, Komesarijat kaže – ko ima izbeglički status formalno taj dobija jednokratnu pomoć, pomoć u ogrevu, lekovima, drugu vrstu humanitarne pomoći, a ko nema izbeglički status taj čovek se odbija. Sad imate slučajeve da neko dobije pomoć, jednokratnu novčanu pomoć ili bilo koju drugu vrstu pomoći, a ima manju potrebu, a neko ko zaista teško živi, kome bi ta pomoć bila dragocena, ne može dobiti jer formalno nema izbeglički status.Gospođo Janković, ja sam pokušao što kraće da vam kažem o problemima, dakle preko hiljadu

građanima i zajedno sa mojim saradnicima pokušavam da pomognem tim ljudima, da podstičemo nadležne institucije, da rade svoj posao, da državni službenici budu profesionalni, odgovorni, ljubazni, da se javljaju na telefone, a ne da mi moramo da im pomažemo da bi uspostavili komunikaciju.Dakle, apel prema vama, da pomognete u okviru svojih nadležnosti, da sva ova pitanja o kojima sam govorio i svi ovi problemi o kojima sam govorio, dođu na dnevni red i da uz vašu podršku podstičemo nadležne državne organe da se ovi problemi rešavaju. Nadam se, ponavljam, da će premijerka Brnabić koja je dobila moje pismo dvanaest dana, dakle, 13. novembra takođe maksimalno učiniti sa svoje strane da ova pitanja dođu na dnevni red i da se počnu ozbiljno i kvalitetno rešavati.Na kraju želim još jednom da pozdravim vaš rad rad i da kažem da ću glasati za vaš izbor za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Hvala Poštovani predsedavajući, uvažena gospođo Janković, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama je danas na dnevnom redu veoma važna tačka, a to je izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u ovom izuzetno izazovnom periodu dobila je na značaju više nego ikada zbog toga što je pandemija korone virusa posebno uticala na sve marginalizovane grupe. Od uvođenja ove institucije, pa sve do danas Srbija je na taj način unapredila položaj mnogih diskriminisanih grupa u našem društvu. Poverenik kako nezavistan organ uradio je ono što se od njega i zahtevalo, a to je očuvanje ustavno-pravne kategorije jednakosti svih građana.Jačanjem uloge Poverenika za zaštitu ravnopravnosti jača se i uloga pravne države u našem društvu. Na taj način ova institucija je za vrlo kratko vreme dala značajne rezultate u pravnom i političkom sistemu naše zemlje. Srbija je pokazala i pokazuje po ko zna koji put da je svojim i zakonodavnim i institucionalnim okvirom zemlja koja vodi računa i o ovom aspektu društvenog života.Postavili smo temelje za unapređenje ravnopravnosti, kao što smo postavili temelje i za suzbijanje diskriminacije, ali i dalje se suočavamo sa brojnim izazovima i problemima koji nas vode na tom putu. Zbog toga Srbija mora da pobedi predrasude i Srbija mora da bude društvo jednakih šansi za sve.Tolerancija i uvažavanje marginalizovanih grupa, kao što ste i vi u svom izveštaju naveli, ne predstavlja ustupke na uštrb drugih građanki i građana. To jeste zapravo pokazatelj stepena poštovanja prava i ravnopravnosti svih nas u društvu, ali ono što nam je neophodno, ono na čemu se radilo i na čemu još mora dodatno da se radi jeste potreba preventivnog delovanja, promena društvene svesti u pravcu afirmacije i tolerancije i uvažavanja različitosti kroz razne vidove afirmativnih akcija, edukacija, pozitivnih promena i pozitivnih primera.Naravno, primera.Naravno, po pitanju ove veoma značajne teme ne smemo da zanemarimo ni ulogu medija. Mediji su značajan kreator i sistema društvene vrednosti, ali i društvene svesti. Zato je važno da nam mediji ne izveštavaju stereotipno i da ne budu sredstvo kojim se pojedinci, ali i marginalizovane grupe diskriminišu, potrebno je da mediji budu, zapravo, partner institucijama u zaštiti ravnopravnosti i sprečavanju diskriminacije na svim poljima u društvu.Osvrnuću društvu.Osvrnuću se na unapređenu rodnu ravnopravnost i zastupljenost u republičkim organima vlasti. To je nešto što smo imali priliku da vidimo da je na veoma visokom nivou u poslednje vreme. Ako pogledamo i parlament, prvi put imamo priliku da vidimo više od 40% žena u ovom domu, prvi put imamo priliku da vidimo i 50% ministarki u Vladi Republike Srbije i to je za svaku pohvalu.Takođe bi trebalo posebno ukazati važnost i neophodnost na jačanje uloge osetljivih i marginalizovanih grupa na nižim nivoima vlasti, odnosno na decentralizovanim nivoima vlasti i to po ugledu na baš republički nivo.Smatram da zbog toga organi u lokalnim samoupravama treba da smanje predrasude i da daju šansu tim grupama u organima odlučivanja. Tu pre svega mislim i na manje zastupljeni pol, osobe sa invaliditetom, mlade ali i starije osobe, kao i nacionalne manjine ili bilo koje druge manjinske grupe. To je potrebno sve u cilju njihove što veće uključenosti u procese odlučivanja na lokalnom nivou i ostvarivanju njihovih što većih prava.Posebno bih istakla vašu ulogu koju ste imali u procesu ukazivanja na neophodnost implementacije uloge ličnog pratioca dece sa invaliditetom, naročito u lokalnim samoupravama u onim sredinama u kojima ta uloga još uvek nije zaživela.S obzirom na važnost ove teme i ovakvog vida pomoći i podrške koja znači za decu sa invaliditetom, ali i za njihove roditelje, potrebno je da se što više angažujemo kako bi se što više uključili i u školovanje, ali i u sve druge aspekte i aktivnosti lokalne zajednice.Takođe, podsetiću da je juče bio i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i da su sa tim danom započeti dani aktivizma protiv svih oblika nasilja nad ženama. Verujem da će Poverenica i u narednom mandatu posebnu pažnju posvetiti ovom izuzetno značajnom društvenom problemu koji se odražava na sve segmente našeg društva, počev od porodice kao primarne zajednice, pa preko društva u celini.Bilo koji oblik nasilja nad ženom nije i ne sme biti njen lični problem. To je problem celog društva i zato borba protiv nasilja nad ženama jeste i mora biti borba svih nas. Ta borba je i naša obaveza i mi od te obaveze ne smemo da odustanemo.Zbog svega što sam iznela u prethodnom trenutku želim da podržim izbor gospođe Brankice Janković za Poverenika i u novom mandatu,

Uvaženi predsedavajući, uvažena gospođo Janković, kolege uvaženi poslanici i uvaženi građani Srbije, da se ne bih ponavljao sa mojim prethodnicima i da ne bih ponavljao sve ono što smo i govorili o radu Poverenice u prethodnom periodu na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, želim samo ukratko da kažem da rezultati gospođe Brankice Janković u prethodnom periodu dovoljno govore.Odlično ste radili svoj posao. Imali smo prilike i zajedno da učestvujemo u organizaciji određenih bitnih događaja događaja što se tiče zaštite ravnopravnosti, naročito kada je u pitanju uloga lokalne samouprave.Vi ste i sami na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo odgovorili na moje pitanje i pod kakvim ste bili pritiscima kada ste uvek stali u odbranu porodice Aleksandra Vučića posle užasnih pretnji koje su uputili i predstavnici pojedinih nevladinih organizacija i opozicioni lideri. Međutim, ono što ja sada moram da istaknem, a što su me i sinoć molile moje komšije sa Vračara i moji prijatelji to je ono što se pojavilo u medijima ponovo, nažalost, o čemu su više govorile moje drage kolege u ova dva dana, gospodin Aleksandar Martinović i Milenko Jovanov, Sandra Božić i drugi, a to je što potvrđuje i ovaj naslov u današnjim medijima - bolesnik Srđan Nogo crta metu na čelu Vučićevoj deci, uputio monstruozne pretnje celoj predsednikovoj porodici.Inače, ko je Srđan Nogo? To je opozicionar, to je doskorašnji koalicioni partner Dragana Đilasa koji je, zajedno sa Đilasom, bio suorganizator sramnih julskih nasilnih protesta koji je ponovo uputio gnusne pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i celoj njegovoj porodici.Kada dolaze ove pretnje? Dolaze kada je predsednik Vučić objavio rat mafiji i kada vidimo prve rezultate borbe protiv mafije i kada predsednik Vučić danima trpi intenzivne pretnje, a nadležni organi, prema mom mišljenju, ne reaguju adekvatno, a da ne govorim o većini

Preti se trogodišnjem Vukanu, preti se Milici, preti se Danilu.Najoštrije svi mi iz SNS, a nadam se i svi poslanici u ovom parlamentu osuđujemo te pretnje, ali ono što mi nikako nije jasno jeste zbog čega je Srđan Nogo zaštićen, zbog čega je zaštićen Dragan Đilas, zbog čega je zaštićen Šolak?Đilasu komšije na Vračaru gde ima jednu od niza svojih nekretnina, to jest danas danas sam čuo i njegov brat Gojko, čini mi se da sam dobro prebrojao, od ovih nabrojanih nekretnina koje je pročitala koleginica Sandra Božić, pet je na Vračaru i još ko zna koliko ima Đilas, kada mu komšije kažu „Đilasu, lopove“, on cmizdri pred kamerama, ne može da se zaustavi od plača i onda većina medija staje u njegovu stranu, a kada se na najgori mogući način preti predsedniku Vučiću i njegovoj porodici, većina medija ćuti, a da ne govorim o tome, da ne bih se sa Milenkom ponavljao, kako većina medija ćuti kada jedan koji je optužen za najteža krivična dela, za ubistvo, prizna javno da su mu dva kriminalna klana nudila novac da likvidira našeg predsednika.Na vašem sajtu, tj. na sajtu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti pročitao sam divan tekst o diskriminaciji. Tu stoji da je diskriminacija nejednako postupanje prema jednakima,

pridružite nam se jer zajedno možemo izgraditi društvo istinske ravnopravnosti.Mi poslanici SNS se pridružujemo, ali isto tako tražimo zaštitu i porodice Aleksandra Vučića i svih porodica, a naročito da se zaštite deca.Niko

želim da istaknem šta kaže o svemu ovome što sam govorio Krivični zakonik - „Ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine“. To se u Srbiji ne dešava.Nešto oštriju kaznu predviđa ukoliko je pretnja upućena većem broju ljudi, koja je izazvala uznemirenost građana ili drugu ozbiljnu posledicu.Najstroža posledicu.Najstroža zatvorska kazna u trajanju od šest meseci do pet godina odnosi se na ugrožavanje sigurnosti predsednika Republike, narodnog poslanika, predsednika Vlade, članova Vlade, sudija, tužilaca, advokata, policajaca i lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. Tu se prevashodno misli na novinare.Dakle, zakon jasno govori. Zakon se ne primenjuje. Đilas - zaštićen. Nogo -zaštićen. Boško Obradović - zaštićen. Zašto?Viši sud u Beogradu je osudio jedno lice na godinu dana uslovne kazne zatvora zbog pretnji upućenih novinarima jedne televizije, a pretnja je glasila – prvi ćete osetiti osvetu. Kakve bi onda kazne trebali da dobiju ovi monstrumi koji prete porodici predsednika Republike.?Ako ste i vi istakli u ranijim nastupima i ovde moje drage kolege poslanici, da gradimo jedno društvo zaštite ravnopravnosti, jedno društvo bez diskriminacije gde se poštuje zakon, onda, dragi moji prijatelji, moramo da primenjujemo te zakone i moraju svi oni da budu kažnjeni u skladu sa zakonom za svaku upućenu To mi kao narodni poslanici moramo da ponavljamo, ako treba svaki dan.Ako ovi bolesni umovi svaki dan prete, sada u jako teškim trenucima Srbije, kada se borimo protiv korona virusa i kad imamo prve ozbiljne rezultate u borbi protiv mafije u proteklih nekoliko meseci i kada se maltene svakodnevno hapse kriminalci, mi moramo, poslanici, da kažemo veliko – ne i diskriminaciji i pretnjama, naročito pretnjama upućenim deci i pretnjama koje su upućene predsedniku Vučiću i njegovoj porodici.Da nema predsednika Aleksandra Vučića koji uspešno vodi Srbiju, i pre toga Vladu godinama, ne bi mi danas imali sve ove rezultate, i u borbi protiv mafije i u borbi za zdravlje građana i za punjene budžeta i u borbi protiv korona virusa. Živela Srbija. Hvala. Zahvaljujem, kolega.Sledeći je narodni poslanik Milenko

prva rečenica mi se odnosi na javnost, pa sam prebacio na nešto drugo, a tiče se ideje da se ospori, kao što je osporen, pokušan u stvari da se ospori legitimitet ove Skupštine, Vlade koja je proistekla iz ove Skupštine, tako je pokušano i da se osporava legitimitet izbora gospođe Janković time što je izmišljeno da je zakazana neka tajna sednica, a zatim i da je održana tajna sednica na kojoj je bilo šest kamera.Dakle, na tajnoj sednici bilo je šest kamera, bila je prisutna i javnost, bili prisutni i poslanici. Tako da, ja samo mogu da se pitam – kako bi izgledala javna sednica, ako je ovo bila tajna, jel?To je jedan plus, gospođo Janković, koji imate bar kod mene kao poslanika i funkcionera SNS, jer taj napad koji ste doživeli od jednog dela političke scene govori o tome da im vaš izbor iz nekog razloga ne odgovara. Šta je to neću da ulazim, ali što se mene tiče sve što oni tako žestoko napadnu verovatno je dobro za državu Srbiju. Jer, ono što su oni radili kada su imali prilike da odlučuju i o kadrovskim i o suštinskim pitanjima nije bilo dobro za državu Srbiju i prosto ne verujem da se nešto promenilo u međuvremenu, pa da su postali svesni i postali dovoljno odgovorni i sposobni da donesu bilo kakvu dobru odluku.Što se tiče rada u narednom periodu, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, moram da kažem nekoliko stvari. Vas čekaju ozbiljna iskušenja.Mi smo ovde slušali o tome da su unapređena prava žena, ja se tome kao otac dve devojčice veoma radujem. Želim da posebno, znate i sami kakve očevi imaju odnose sa svojim ćerkama i kako ih doživljavaju i sve je malo kada su ženska deca u pitanju i kada je njihov muški roditelj u pitanju, kako kažu da će se ubuduće otac zvati, drago mi je zbog toga.Međutim, mi ovde svedočimo nečemu drugom, a to je da se u našem društvu diskriminacija dešava na više nivoa i da nema reakcija toliko koliko bi, po mom najdubljem uverenju, trebalo.Dakle, moje pitanje, pre svega vama, je pitanje hrabrosti i vaše odlučnosti da se upustite u ono što vas čeka u narednom periodu. Da li imate hrabrosti da kažete da je brat Aleksandra Vučića diskriminisan samo zato što je brat Aleksandra Vučića, da mu se pripisuje ono što nema, jer čovek živi u stanu na Novom Beogradu za koji otplaćuje kredit, i to od onih čiji stanove sad kad bih trebao da nabrajam verovatno bih potrošio vreme poslaničke grupe?Dakle, mi ne znamo za brata Dragana Đilasa, evo, do danas. Mi ne znamo da Gojko Đilas ima nekretnine u hektarima u centru Beograda. Mi ne znamo ništa o tome, ali zato znamo za sve napade i optužbe, lažne optužbe za čoveka koga sam upoznao pre pet godina i koji je sušta suprotnost svemu onome kako ga predstavljaju. Sušta suprotnost, sve suprotno.Dakle, imate li hrabrosti da u to uđete ili ne? To je jako važno pitanje.Veliki broj ljudi koji obavljaju funkcije nezavisnih tela ili inokosnih organa, dakle ne mora biti kolegijalan, ne žele da se zameraju, ne žele da prolaze kroz toplog zeca na društvenim mrežama, na Tviteru, u njihovim medijima, da budu predmet sprdnje, da budu predmet napada, omalovažavanja itd, klone se toga. Moje pitanje je – da li ćete se boriti za tu ravnopravnost?Dakle, ja ne želim da mi dođemo u situaciju u srpskom parlamentu u koju smo došli u nekim drugim oblastima života, recimo fudbalu, pa nam kažu – ovo prvenstvo je regularnije od prethodnog. Prvenstvo može da bude regularno ili neregularno, ne može biti regularnije, jer ako je regularnije od prethodnog, a ono bilo neregularno, znači i ovo je neregularno. tako?Dakle, ravnopravnost ili postoji ili ne postoji. Ili smo ravnopravni ili nismo ravnopravni.Ja vas sada pitam – hoćemo li se boriti? Pri tom, ne tražim od vas da vi branite politiku ili predsednika Republike zato što podržavate njegovu politiku. Da li njegovu politiku podržavate ili ne, to me apsolutno ne zanima. To nije stvar o kojoj vi treba da se izjašnjavate i ne interesuje me, nego da li branite princip.Da li ćete na isti način da reagujete kada je u pitanju on, kada je u pitanju njegova porodica, kada je u pitanju pravo svakog člana SNS, koji su takođe provlačeni kroz blato gde god mogu da ih provuku, kao što se štite deca nekih drugih ljudi?Treba da budu štićena deca i svako dete mora da se zaštiti, ali ne mogu deca Aleksandra Vučića da budu jedina deca bez zaštite u ovoj zemlji, jedina deca iza kojih niko neće da stane, jedina deca koja su osuđena na to da nemaju detinjstvo zato što su deca Aleksandra Vučića i zato što je prema njima apsolutno sve dozvoljeno.Kada smo kod ljudskih prava - važe li ta ljudska prava za sve podjednako? Imamo li mi svi jednaka ljudska prava ili nemamo? Ako ih imamo, dajte onda da zaštitite i naša ljudska prava.

krenula hajka sa ove strane, ako ćemo već o tome da pričamo i o tim kategorijama, mada je to po malo infantilno.Dakle, ne sme se ćutati na takve stvari. Ćutanje nije odraz neutralnosti u ovoj situaciji. Ćutanje je odraz usaglašavanja sa postojećim stanjem. Zato vas pitam - da li ste spremni da braneći princip, da braneći ravnopravnost preživite sve ono što su neke vaše kolege iz nekih drugih oblasti državne uprave preživljavali?Mi sa druge strane ne možemo a da ne primetimo sve ovo o čemu smo govorili. Neko će možda reći evo opet govore o nečemu što nije tema ili jeste tema ili nije baš striktno vezano za nadležnost Poverenice ili ovako ili onako. Vi morate da razumete da sve nas na ovoj strani boli to što sa jedne strane cela država plače, kuka, ima razumevanja za sve ono što oni kaže da ih je mnogo povredilo ili uvredilo. Juče sam čitao i nisam mogao da verujem svojim očima da se Junajted grupa, zamislite, obratila EU - kaže oni su ovde ugroženi. Oni su ovde ugroženi? Oni koji funkcionišu i rade ne poštujući ni jedan jedini zakon ove zemlje? Na kraju krajeva, ne znam šta se žale EU, nek se žale Luksenburgu, odande su, pa ih nek ih zaštiti matična zemlja, sedišta firme i kompanije.Dakle, na te njihove naučene po raznim seminarima reakcije gde odmah od sebe prave žrtvu, šta god bilo u pitanju, i kad nisu žrtva, na šta svi reaguju, prećutkuje se ono što doživljavaju pravu žrtvu, a prava žrtva jeste, i ono o čemu smo govorili ovih dana i danas, porodica Aleksandra Vučića.

I da nije predsednik Republike, to je nedopustivo.Dakle, ako smo ravnopravni, dajte da budemo apsolutno ravnopravni, a ne da su jedni ravnopravniji od drugih. Neću imati apsolutno ništa protiv da prvo meni, koji vrlo često umem da budem i oštriji nego što možda i ponekad potrebno, skrenete pažnju i držite lekciju da sam preterao u nekim stvarima, ali vas molim da to uvek i na svakom mestu prema svakome. Tada ćete biti u potpunosti u skladu sa onim što od vas očekujem i u skladu što vam je, i na kraju krajeva, nadležnost i obaveza jer mi neke stvari u našem društvu predugo tolerišemo, predugo prihvatamo, jutros sam govorio o tome, i one na našu žalost postaju normalne. One ne smeju da postanu normalne, kao što ne sme da postane normalno i nije normalno i neće da bude normalno i treba da borimo protiv toga da kada je neko ljut ne znam zbog čega dođe kući pa izmaltretira ženu i decu, tako ne može da bude normalno ni ovo verbalno nasilje koje se provodi godinama.Danas je tema Nogo. Juče je bio neki anonimni tviteraš koji je pisao ne znam šta, prekjuče je bio tema neko treći. Ne može da se isprati više ko preti toj deci, ko ih spominje. Za sve to vreme u miru i tišini

živimo.Dakle, podržaću naravno vaš izbor. Kažem, činjenica je da su toliko skočili, da su se toliko pobunili zbog vašeg izbora govorimo mi da je taj izbor dobar za Srbiju. Imaćete apsolutnu podršku svih nas u tome da bude pravični, ne da budete na našoj strani, mi to ne tražimo i ne očekujemo, nego da budete pravični, da kažete popu pop, a bobu bob i da ocenjujete događaje onakvim kakvi jesu bez obzira sa koje strane neke stvari koje ne bi trebalo da se dešavaju dolaze. Hvala vam.